Prelazimo na iduću točku dnevnog reda, to je - Konačni prijedlog Zakona o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije o Programu prekogranične suradnje Hrvatska-Crna Gora u okviru komponente prekogranična suradnja Programa IPA za 2010. godinu, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 72.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 Ne. Otvaram raspravu za koju se također nitko nije prijavio pa ćemo glasati kad se za to steknu uvjeti.